da pod istim uslovima posluju domaći prerađivači sirove kafe i prerađivači sirove kafe u drugim zemljama Evrope, jer koliko mi je poznato ni jedna zemlja u Evropi ne proizvodi kafu, nego uvoze sirovu kafu jedni i drugi i prerađuju. Zato mislim da je osnovano da se ovaj član 25. briše ili barem izmeni.Drugo, uslovi privređivanja nisu isti. Na primer, koliko naš uvoznik kafe plaća kamatu na kredite? Koliko plaća prerađivač kafe kamatu na kredite koje je uzeo za nabavku opreme? Koliko ta ista sredstva, te iste kredite, kolika je kamata u zemljama EU? Jesu to razlike ili nisu?Dalje, gde ostaju porezi i doprinosi na zaposlene u prerađivačkim kapacitetima, pržionicama kafa u Srbiji? Ovde. Gde ostaju porezi i doprinosi i kome ostaju u zemljama EU?

kafe, carinske tarife 0901. Izvezeno je, odnosno reekspertovano 1.121 tonu, što znači da je neto uvoz bio 31.565 tona. To je evidentirano na ulazu. Ne može ništa da se prošvercuje od toga, jer se sledljivost papirologije može pratiti. Postoji ulazna carinska deklaracija, zna se koliko je randman sirove kafe u odnosu na prženu kafu itd,

kada su u pitanju nelegalne pržionice kafe, kome se uplaćuju porezi i doprinosi za zaposlene, a oni rade? Nikome.Sada da vam objasnim kako to izgleda u realnom životu. Znate da može da se uveze pet tona kafe. Recimo da prilikom prženja gubi 30%. To je tri i po tone, proda se pet tona, opet.

I sad ovi koji zastupaju tezu da ovaj zakon ne treba da se donese u stvari brane švercere i lopuže. Koji im je interes? Možda su dobri sa njima. **Vladimir

nemate pravo.Idemo dalje. Hvala.Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici Aleksdandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Predložili smo i ovaj član da se briše. Čudi me, gospodine predsedavajući, da niste reagovali malopre kada nam je ministar Antić zamerio što predlažemo amandmane gde predlažemo predlažemo brisanje predloženih članova. Naravno, posledica onoga što nama radi Vlada Republike Srbije, između ostalog, jesu i ovi amandmani, jer ako iko živi gleda ovu sednicu, treba da podsetimo da smo mi u okviru jedne tačke raspravljali 27 tačaka dnevnog reda i da je jedini način da se odužimo Vladi bio da stavimo do znanja šta mislimo o ovim zakonima upravo podnošenjem ovakvim amandmana.Ne primereno je da ministar Antić koji ode, dođe, prošeta nama koji sedimo ovde od jutros kaže da koristimo vreme po amandmanu, kako kaže, „ dva minuta, druže“. Možda je on negde bio večeras gde se sluša „dva dinara druže“ ili je sad otišao da sluša „dva dinara druže“, pa će opet da nam se pridruži, ali nemojte molim vas. Zaštitite, kolege smo. Mi uvažavamo ministre, pogotovo, evo, Nedimovića koji sedi ovde. Nije baš u toku o čemu pričamo, ali nema veze, prisutan je. je. Nemojte da oni nas na ovaj način omalovažavaju.Nije fer, vezano za, pošto ćemo brzo završiti ovaj predlog zakona,

pa nemojte sad, nije fer da drugima ne date da se obogate, kada se on čovek upravo na tome obogatio. **Vladimir Marinković** Molim vas, nemojte da dobacujete.Nastavljamo dalje.Hvala na ovoj sugestiji. Inače, izuzetno poštujem i vaš doprinos i ono što radite kroz ove diskusije. Mislim da niste protumačili na pravi način reči ministra.Za

Uvaženi kolega gospodine predsedavajući, ovo nije prvi put i mi imamo zaista dugogodišnje, da kažem višedecenijsko iskustvo u parlamentu i dešavalo nam se da veoma često imamo ovakve situacije – da radimo do kasnih sati. Ja reklamiram član 27. I sada dalje radimo. Neko je rekao, u stvari koleginica Radeta, nije se našalila, rekla je ozbiljno – pa, kad se hvali premijer da može da radi celu noć, što da bude bolji od nje. doduše nikada nije ostajao po celu noć u parlamentu, zna Arsić to, kao i neki drugi, ali, ja vas molim da upristojite malo ovu atmosferu. Ovde je stvarno postala vašarska atmosfera. Nama to ne smeta, mi možemo da pričamo u mikrofon, građani koji gledaju, prate nas i čuju. Gospodin Nedimović,

situacija, vi i sami vidite, sa vaše desne strane. Ili zamolite kolege da izađu na svež vazduh, popiju neki sok ili vodu, naravno, nije uputno da u kasne sate, i to su me zamolili mnogi koji rade, neću da ih imenujem, maltretiramo ove ljude koji su ostali, koji su službenici, koji rade druge poslove, tu se kuva kafa, traži se doručak u sitne sate, itd.Molim vas, ako mi narodni poslanici treba da radimo, a radićemo non-stop, ako je to nekome teško, samo neka pomisli i na muškarce i na žene, nije tu ministar Antić, često pominje Resavicu i Rudnik, tamo rade ljudi u kopovima non-stop i smene im traju i po 12 sati, i to sa opremom iz ko zna koje godine.Prema tome, ili upristojite ovaj narod ovde, narodne poslanike, da se ponašaju dostojanstveno, kao što to priliči Narodnoj skupštini, ili napravite neku pauzu za njih a nama omogućite da pristojno radimo. **Vladimir Marinković**

Pazite, ne bogat, ne vile i avione, nego da čovek ima jednu porodičnu kuću, jedan automobil, da može da školuje decu, da može da ode na godišnji odmor. To je nezavistan život kome težimo svi. I ko to uspe pre nas, mi ćemo da ga mrzimo. U ovom slučaju Batu Gašića.Nisam ja od takvih, ljudi. I nikada ne iznosim nešto protiv nekog čoveka za koga nisam siguran da je nešto zgrešio ili uradio kako ne treba, a ne samo zato što ima određen uspeh da ga optužim da je zbog toga kriminalac i švercer. To nikad nisam radio. Zamolio bih i kolege da se uzdrže od svega toga, pogotovo što je gospodin Gašić bio član Srpske napredne stranke kad je bila u opoziciji. Vi mislite da je stvarno mogao neko da krši zakon, da bude član Srpske napredne stranke pre nego što je ona došla na vlast? Nema šanse. Odmah bi ga zatvorili. Nemojte takve stvari.Druga stvar možete mnogo toga i da prebacujete, ali gospodin Gašić, ako je nešto uradio, našu namensku industriju je vratio na noge. Obezbedio je na hiljade radnih mesta. Obezbedio je izvozne aranžmane za državu. Počeo je da reformiše vojsku i modernizuje vojsku. I nijedan ministar odbrane nije bio bolji od njega. Ako je to isto greh, ja ne znam šta onda treba čovek da uradi, da li da bude neuspešan, da li da ide i da spava ispod mostova, da bi ga neko voleo? Ja to ne mogu da razumem. ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. govori o primeni određenih članova zakona koje treba da usvojimo i govori da će se ti članovi primenjivati od 1. januara 2018. godine. Time se, u stvari, vidi besmislenost ovog zakonskog predloga, odnosno hitnost, potreba da se hitno donese ovaj zakon za odredbe koje treba da počnu da važe tek za godinu dana.Pogotovo kada se to stavi zajedno sa drugim zakonima koji se donose, gde se stupanje na snagu pomera, čak se ukida i onih obaveznih po Ustavu osam dana, nego se kaže – mora hitno, narednog dana. Znači, građani i oni koji su zainteresovani za promene zakona, po pravilu, od strane ove Vlade, imaju jedan dan da se pripreme za zakonska rešenja.Vlada u ovom slučaju kaže – godinu dana. To bi bilo dobro, ali je problem što se ovakva politika i ne sprovodi u drugim zakonima. Mi smo već raspravljali o nekoliko zakona koji će stupiti na snagu narednog dana po objavljivanju. I naredni neki zakoni koji su na dnevnom redu imaju tu odredbu.Ja bih samo molio ministre, kad usvajaju zakone u Vladi, da budu dosledni i da usvoje jedan princip. Taj princip treba da bude onaj koji je u korist građanima, privredi i ostalima. I kao što su ovde rekli – na korist privrede, pre svega, je da se upoznaju godinu dana sa odredbama zakona i pripreme, da se tako ponašaju i u drugim slučajevima, a ne da nam donose zakone koji stupaju na snagu sa važenjem sutra. Hvala. a pokazuje neverovatno neznanje i prosto, usled takvog neznanja, mora da se služi neistinama. Ne bih ga pominjao, ali vrlo često se javlja za reč.Vidite, izrekao je taj čovek neverovatnu stvar. Najpre se pitao gde je ovde Evropska unija. Evo, u odgovoru Vlade na amandmane, stalno se pozivate na Evropsku uniju. Vlada stalno govori – Evropska unija, Evropska unija, zbog Evropske unije moramo, zbog SSP-a moramo. To je fakat. Znači, čovek nije čitao ni zakon, niti je čitao odgovore amandmana. Ali, voli da se javi za reč. A dugo je narodni poslanik.Čuli smo jednu zanimljivu stvar – da u Srbiju može da uđe akcizna roba a da se ne plati akciza i PDV. Ja postavljam pitanje – kako? Znači, čak i da ta roba uđe, da izgori, naplatiće se akciza i PDV. LJudi, ostaju papirni tragovi, uvoznik, znači, ostaju tragovi. Ako ona ulazi sada u Srbiju bez plaćanja akciza i PDV-a, ko zna koji su to kanali i tome ne možete na ovaj način stati na put. A vi šta uvodite – jednokratni porez kakav je akciza hoćete da naplaćujete dva puta. Da sada imate povraćaj akcize. Tako nešto mogu da izdrže samo najjači, samo oni koji imaju desetine miliona evra prometa.Postavljam pitanje državi – koliko se u ovom trenutku duguje za povraćaj PDV-a firmama? Vi već sada dugujete ogroman novac, milijarde dinara firmama, jer ne možete da izvršite povraćaj PDV-a. A koliko ćete sutra dugovati za povraćaj akcize?Što se tiče ukazivanja na šverc, to je druga stvar da li dolazi do fiktivnog razduživanja na granici sa Kosovom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom ili Makedonijom. Prazan šleper, samo se dese papiri, pa se izvrši povraćaj PDV-a. Ali, vi to treba da uredite drugim propisima. Ovako, svesno

Hvala vam. Iznose ovde laži, iako znaju, ne može neko da kaže da ne zna šta govori, jako dobro zna šta govori, iznose laži. U narodu laži. U narodu ima jedna izreka – slaže, a ne trepne. E, to sam sada video, sada sam video to prvi put. video to prvi put. Znači, spominje „Asumakum“, svi znamo da je to rešeno, znamo i ko su odgovorni, pohapšeni su, nema nikakve veze sa bratom premijera, ali ne, bitno je da se spomene.Pazite sada ovo, tu utakmicu mogu da izdrže najmoćniji, plaća se više puta akciza, pa kako izdrže PDV, kako to plaćaju?Još jedna velika neistina, država nikome ništa ne duguje po pitanju refakcije poreza na dodatu vrednost, ali je najlakše da se kaže – duguje, najlakše je da se optuži bez ikakvih argumenata. Šta ga samo štiti? Ustavna odredba da narodni poslanik ne može krivično da odgovara za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Narodnoj skupštini. Neka izađe sa mnom na konferenciju to neka kaže, da vidim da li sme. Zahvaljujem.Imamo povredu Poslovnika, izvolite, prijavite se molim vas. Zahvaljujem.Član 107, ovde je izrečena jedna netačnost da se zbog

Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč

to je ključna stvar.Neistine govorite i optužujem vas da ne govorite istinu i da lažete i obmanjujete građane Srbije ovim zakonom i sa argumentacijom koju iznosite.

osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, član 163. stav 4. Poslovnika.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

i primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Čitajući razloge za donošenje ovog zakona, o kojom smo sada počeli raspravu, nekako mi dođe žao vas iz Vlade šta vi zapravo morate da trpite i ovde da prenosite na skupštinsku većinu.Osnovni većinu.Osnovni razlozi, kažete, za donošenje ovog zakona, problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu su dalje usaglašavanje sa propisima EU, koji uređuju oblast itd.Dakle, itd.Dakle, vi sve što radite, radite po nalogu EU. Da li je moguće da vam oni bar kažu da uradite neki zakon koji će potrajati bar do prolećnih dana?

Gledajte od čega se živi i od čega narod živi.Šta ste predvideli u ovom članu čije smo brisanje mi tražili? Ovde se govori o poreskim obveznicima, koji imaju sedište u Republici Srbiji. Sada, između ostalog, zašto vi menjate zakon? Kaže – smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice, pisalo je, a vi kažete u okviru stalne poslovne jedinice.Pošto pre nije pisalo privremene, znači podrazumevalo se da je stalna. Šta vam sada recimo znači ova izmena? Tek da bi nešto napisali, tek da bi eto mi imali čime da se bavimo ovde. Stalnom poslovnom jedinicom iz ovih prethodnih stavova smatra se organizacioni deo pravnog lica

Zahvaljujem kolega Rističeviću.Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanik Marijan Rističević,

Gospodine Milićeviću, dobro jutro, dobro nam došli. Jel ste poranili?Ovaj zakon je donet 2005. godine i više puta je menjan, da ne pominjem koliko je puta menjan. Prosto je neverovatno da se sada otvara pitanje poslovne jedinice, stalna poslovna jedinica, stranac koji obavlja delatnost ovde i koji je obveznik plaćanja poreza na dodatu vrednost. Zar je moguće da se tek u 2016. godini zaključilo da je ovo potrebno na ovakav način regulisati, imate sedam, osam članova gde nešto menjate, a to sve već postoji. Sve već postoji.I samo da vam skrenem pažnju da u proceduri donošenja postoji i zakon Rasima LJajića o o poslovnom sedištu nastanjivanju i uslugama, tako nešto, o uslugama. I tamo se kaže da je to krovni zakon, daju se neki uslovi, ali otprilike sistem je svaka firma iz Austrije i firma iz Srbije mi smo braća. Možemo mi tamo da radimo, možete vi da radite, možemo mi da radimo tamo ono što vi kažete, a vi ovde možete da radite šta god hoćete. Bukvalno rečeno. I meni uopšte nije jasno šta ste ovo hteli da postignete?Naravno, kasnije ćemo mi da rasčegijamo neke odredbe, nikad vi ne grunete u prvoj odredbi sa nečim, to tamo zavlačite negde u sedmom, osmom članu. Ali, mi smo danas saznali jednu veliku stvar. Da se za neke robe akciza plaća na granici, a za neke da se i kasnije plaća akciza kako se povećava stepen obrade. A za te situacije kada se akciza samo plaća na granici, postoji PDV.

Pa kad smo kod ovog člana, ovde promovišete poreskog punomoćnika, ali samo da vam skrenem pažnju. Mi na dnevnom redu imamo i carinski zakonik, izmene i dopune. Tamo ubiste poreskog punomoćnika, tamo njega izbacujete iz zakona. su pod jednim krovom pisani ovi predlozi zakona? Zar je moguće da istog dana u dva različita zakona u jednom definišete taj pojam, ubacujete ga, a on postoji odavno u Zakonu o PDV, a tamo ga brišete u Carinskom zakonu. Eto, vidite šta se radi. Sve što je brzo to je kuso. Ovde se ne vidi sistem, to je najveći problem.I da završim onu malopre priču. Znači, propisi o akcizama poznaju mogućnost da se akciza plati samo na granici i da svi oni kasnije u prometu plaćaju samo PDV na ono što su ugradili u konačni proizvod. Nešto drugo je ovde u pitanju, nije ovde borba protiv bitke, nije ovde kako da oporezujete divku kao dodatak kafi. Nešto drugo se tu valja. Mnogo opasnije.Samo da znate, u Srbiji je iskustvo kad se ovako nešto radi na ovaj način sa 126 glasova, a verujte mi imam iskustva, upozoravao sam i ranije i oko Zakona o uređenju sudova i da vam ne pričam šta sam sve upozoravao i desilo se baš onako kako sam upozoravao, zapamtite ovde će da rade pištolji. Vi ćete biti krivi kad prorade pištolji.

imate tu rotirajuće funkcije, kao u Savetu bezbednosti, ovaj smenjuje se generacija na mestu predsedavajućeg, ja očekujem da ćete vi uskoro gore gospođu Radetu da pozovete da preuzme ulogu predsedavajućeg, ona i najbolje poznaje ovaj Poslovnik, mislim ima najduže iskustvo.Bili ste u obavezi i tu ste prekršili vi lično Poslovnik, još pre dva sata, pre nego što ste otišli da mi kažete, jer ste rekli sa mesta predsedavajućeg da ćete da me obavestite vi i gospodin Smiljanić je klimnuo glavom, koliko je još preostalo vremena za raspravu u pojedinostima ukupnog vremena. Hvala vam. Ne mislim da sam prekršio Poslovnik.Napravićemo u određenom trenutku presek, pa ćete dobiti informaciju, taj deo radi tehnička služba.Da taj deo radi tehnička služba.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanom? (Da.)Zahvaljujem.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.Da li neko želi reč? ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Predloženim amandmanom mislimo da se vrši bolje definisanje obaveze stranog lica, da je u obavezi da uvede poreskog punomoćnika. Smatramo da je to drastično bolje rešenje.Ono što zabrinjava u odgovoru koji je Vlada dostavila jeste da se pozivate da bi izazvalo značajne troškove poreskoj administraciji. Zašto ne unapređujemo poresku administraciju kada je strano lice obveznik, već isključivo kada su domaća pravna lica obveznici poreskih poreskih zakona. Tu možemo da oštrimo poresku administraciju, tu možemo da povećavamo broj i kapacitet i sve resurse, ali kada su stranci u pitanju i u odnosu prema njima, poreska administracija ne bi trebala da pređe svoje kapacitete.Mislim da je to sporno u ovom obrazloženju. Smatramo da nema razlike da malo pooštrimo tim amandmanom, jer smo mi predvideli da strano lice koje vrši oporezovani promet dobara i usluga u republici, u obavezi je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci.Da malo ovde zaoštrimo poresku politiku prema stranim privrednim društvima jer previše imaju pogodnosti i lagodnosti u odnosu na domaća pravna lica i preduzetnike. Prosto srpski ekonomski interes jednom mora da dođe na prvo mesto. Očigledno da je kod Đelića, Dinkića i kod ostalih u prethodnom periodu on bio na poslednjem mestu, ali sam lično tužan i razočaran što i kod raznih

član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Noško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** Gospodine Milićeviću, pre sedam sati sam vas pitao koliko ima još do kraja rasprave u pojedinostima, pošto imamo 15 zakona. Vi ste mi obećali da ćete vrlo brzo da kažete, onda je došao predsednik Narodne skupštine, ona to nije čula i nije htela da kaže.Ja vas podsećam da smo i prošle nedelje imali sednicu Narodne skupštine na kojoj je bilo dva puta manje zakona u objedinjenoj raspravi i u raspravi u pojedinostima i onda su se dva sata čitali podnosioci amandmana koji nisu mogli da dođu na red, jer je isteklo ukupno 10 časova. Da li ta odredba koja je primenjena prošli put važi danas ili ne važi?Ako

sada, ako pročitate član 12. kako glasi i pročitate ovaj član 4. kojim se kompletno član 12. menja, teško da možete da nađete neku principijelnu razliku u tim tekstovima. u tim tekstovima. Ima neke sitne razlike da se odredi mesto. Što bi bilo važno mesto kada je Poreska uprava jedinstvena za celu teritoriju Republike Srbije? Zašto bi to toliko bilo važno? Potpuno nepotrebno. I do sada ste primenjivali član 12. i niste imali nekih većih problema u tome. Svi su bili obveznici plaćanja PDV pod onim uslovima ako su ispunjeni oni uslovi, sasvim je svejedno koje je mesto, on je obveznik pa je obveznik.Nego se sad ide na neko filozofiranje da bismo dokazali EU kako mi znamo to po briselskim metodama da ga iskomplikujemo da nikome živom ne bude jasno. Zahvaljujem.Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanik Marijan Rističević, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Ovo je nešto što je bilo problem još i 2005. godine kada se donosio zakon, a Mlađan Dinkić se zainatio i nije hteo da prihvati. I evo, nije konkretno ovo, ali princip je isti - prenos prava raspolaganja na električnoj energiji, prirodnom gasu i energiji.Kada smo pričali za neke slične takve stvari koje su bile predmet PDV-a, onda nam je rečeno to mora tako, to je po evropskim standardima. Sada opet dolaze, malo promenjeni, ali opet je tu Nedimović, pošto je i on bio tada kada je bio sa Koštunicom i sa Dinkićem, sada se ova rečenica menja i kaže – očitavanje, odnosno na drugi način utvrđivanje stanja u skladu sa zakonom električne energije, prirodnog gasa i energije. Sada više nije prenos, sada struja nije roba, pa svojina, sada ovo ispada kao usluga. Pa jeste, ali nismo mogli da ubedimo ni Dinkića, a teško da možemo da ubedimo i vas.Ovde postoji jedna potreba na vlasti sam, dovoljno je samo da kažem EU, nije bitno šta pričam. Tako je bilo kod Dinkića, a evo tako je i kod njegovog duhovnog oca, zvanog Dušana Vujovića, pošto je on napravio Dinkića. On mu je čak doneo gitaru iz Amerike, sećate se? Tako je Dinkić počeo da svira. Dušan Vujović je fantastičan džez gitarista, da znate. Ne znate vi to? Au, pa s kim ja imam posla? Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Svakako da se usvoji ovaj amandman, odnosno da se briše ovaj član zakona. Normalno je da je Dušan Vujović nastavio da svira tamo gde je Mlađan Dinkić stao, jer su svi zajedno bili u G17plus. Svi su zajedno bili u G17plus. Teško je meni i tu se slažem sa poslanikom Arsićem koji kaže – vi ste ipak prvi put u Skupštini i vi ste novi. Jako je teško to pohvatati ko je gde više bio u kojoj stranci, ko je iz koje stranke prešao u koju stranku i ko je s kim bio ovde u koaliciji. To je vrlo komplikovano za mene, a mogu da zamislim kako

Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr. Marko Milenković, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševrlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. U članu 23, koji se zapravo menja ovim članom 6, od 21 tačke koliko ima ovaj drugi stav, imate samo jednu jedinu izmenu i to je zapravo suština promene ovog člana. Govori se o opštoj stopi PDV-a koja je 20% i o posebnoj koja je od 10%, oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i onda nabrajate čega. Ovde je pisalo ogrevnog drveta, a vi ste sada dodali – uključujući drvene brikete i pelet.Niste prihvatili, naravno, naš amandman. Mi nismo nismo predlagali brisanje ovog člana zato što ne treba da se smanji PDV na ove proizvode, nego jednostavno što je to naš odnos prema ovom zakonu, pa onda onda se odnosi na sve. Ali, interesantno je zbog čega vi nećete da prihvatite ovaj amandman. Procenjeno je, kažete, da bi smanjenje poreske stope sa 20 na 10% moglo da dovede do povećanog interesovanja

tim kapacitetima ili raspolažu naši građani, naši privrednici koji hoće da razviju i da prošire ovu proizvodnju, što bi naravno bilo dobro,

ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite. **Aleksandar Antić** Zapravo, u obrazloženju stoji jedna potpuno dobra formulacija i zaista Republika Srbija raspolaže velikim potencijalom kada je ta oblast u pitanju.(Vjerica

ću zaista biti ljubomoran, kritikujete me ceo dan, a kad ja govorim, vi pričate sa ministrom Nedimovićem.Dakle, ukupan naš potencijal Republike Srbije, ili kapacitet, kada su obnovljivi izvori energije, su otprilike negde oko 5,3 milion ekvivalentne nafte. Od čega? Dakle, gotovo 30% je upravo bio biomasa. Mi zaista stojimo na stanovištu da taj potencijal biomase treba da se iskoristi daleko bolje i da time, tako kažem, malo smanjimo korišćenje i gasa i ostalih uvoznih energenata.Zaista smo imali ozbiljnu raspravu na Vladi vezano za ovaj amandman i radili smo jednu ozbiljnu analizu u tri ministarstva, finansije, poljoprivreda i energetika. Rešili smo da ovo predložimo Narodnoj skupštini, verujući da zaista treba da uputimo jednu vrstu poziva i privredi i našim građanima i da više ulažu u proizvodnju briketa i peleta i da ih više koriste.

Mi smo u ovom amandmanu predložili ono što predlažemo više od godinu dana kao posebnu izmenu i dopunu Zakona o PDV-u, a to je da se hrana za bebe oporezuje nižom poreskom stopom od 10%. Za ovih godinu i po dana,

da je za ovakvu promenu potrebno mnogo administriranja da bi morala poreska uprava da se sada bavi evidencijom šta je to hrana za bebe i da su moguće zloupotrebe. Sledeće obrazloženje je bilo da i ako bi se to usvojilo, to ne bi dalo efekat i ne bi se smanjila cena hrane za bebe.Poslednje u ovom obrazloženju amandmana koji se ne prihvata, naravno, objašnjava se kako se pravi hrana za bebe, od čega i koliko je to sve oporezovano, pa kako je mleko oporezovano 10%, kako je voće, meso, povrće oporezovano svetom nižom stopom i da, u stvari, kad vi sami napravite hranu od svih tih prirodnih sastojaka, vi ste državi platili samo 10%, a ne 20%. Dvadeset posto plaćate samo kada kupite gotovu onu kašicu.Umesto da Vlada govori o suštini ovoga, to je ono što je ministarka ovde rekla za ovaj zakon u načelnoj raspravi, to malo vremena koliko smo imali da govorimo, da se ovim zakonom ne rešavaju socijalna pitanja, a samim ovim članom koji je Vlada predložila dalje obrazlaže da se rešavaju socijalna pitanja, jer kaže da smanjenje ovom stopom na brikete će doći do novog zapošljavanja

Znate šta, dame i gospodo, nije ova Vlada utvrdila da se hrana za bebe oporezuje po opštoj stopi. To je još od 2005. godine je tako. Što sada toliko nas napadate? Što to niste uradili dok ste bili na vlasti tada? Mi smo sada društveno neodgovorni, a vi ste društveno odgovorni i ako to niste uradili kada ste imali priliku. Jako Jako čudan način razmišljanja. Ali, dobro.E, sada da objasnim i ova kontradiktornost oko toga da će ovo poresko smanjenje da poveća zaposlenost. Pa, hoće, jer je cilj da se sa mineralnih goriva pređe na obnovljive izvore energije. Znate? Dolazim iz Požarevca to je jedan od gradova koji ima skoro najjeftinijih grejanja u Srbiji, ako ne i najjeftinije. Ali, i dan danas kada je nizak vazdušni pritisak ne možete da izađete napolje, a da se ne zakašljete od dima koji nastaje eksploatacijom lignita u individualnim kotlarnicama,

biće zanimljivije, interesantnije gorivo i jeftinije za građane, čistije na prvom mestu. To je čista ekonomska računica. Nema tu ništa nikakve više matematike i svemirske tehnologije.

pa, evo, ja ću se vratiti na porez na dodatu vrednost na hranu za bebe.Prvo, kategorija bebe je vrlo komplikovana, znači, postoji novorođenče, odojče i malo dete. Ako bismo radili takvu klasifikaciju i ono što je potrebno od namernica za normalan rast i razvoj dece onda bismo došli u problem, dete, malo dete u uzrastu od 12 meseci do 36 meseci, znači do tri godine, može potpuno sa nutritivnog gledišta da konzumira hranu

ako me sećanje ne vara ovo je bio predlog zakona Božidara Đelića, pa je povučena iz procedure, pa ga je Mlađan Dinkić usvojio, odnosno ova Skupština na njegov predlog, čini mi se 2005. godine.

Tada su majke koje su rodile treće dete u najgorim godinama od 1990. do 2000. godine, trajno bez tog prava, jer ste se setili da uvedete jednokratnu pomoć za prvo, drugo i treće tada vas nigde nije bilo i tada niste razmišljali o natalitetu, i tim ženama koje su bile majke hrabrosti i koje su u tim godinama rađale decu. i o tome trebamo da vas podsetimo. A, što se tiče samog zakona na razne proizvode, znači, kao što je oprema za bebe, oni će biti potpuno regulisani zakonom iz domena socijalne politike, a to je Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom.I, ono što je veoma važno zarad građana onog trenutka kada stupi novi zakon prestaje da važi ovaj zakon koji je sada na snazi, a to je povraćaj PDV-a.Prema tome, naši građani ne trebaju da se brinu, biće sve u najboljem redu, a vi razmislite o postupcima kojima ste se rukovodili u prethodnom periodu i kakve ste greške činili? Tada ste trebali da razmišljate i o natalitetu, i o PDV-u, i o hrani. Hvala.

član 7. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanik Marijan Rističević, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Samo hoću da, čisto radi građana da kažem, s obzirom da više nije kasno, nego rano, da ću se uzdržati od

zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Pa, ovaj član reguliše da obveznik ili obveznica nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motorcikala, e sada ide evropsko evropsko razmišljanje, oni kažu da postoji motorcikl sa bočnim sedištem, trocikl, četvorocikl. A ja mislim da je sve to motorcikl. Ali, eto vi ste našli razlog da ovo dogradite. opet moram da se pozovem na Zoranu Mihajlović i na Poverenika za ravnopravnost polova. Morali ste ove muške da prevedete u ženske izraze i da kažete da se to podrazumeva. Prošli put, htedosmo da izginemo ovde kod Zorane, kaže, to je standard, to mora, bez toga ne može da se ide do Brisela, a vi to sada ignorišete.Samo jedna lepa sugestija, u članu 23. kada ste dograđivali ovo ogrevno drvo, vi ste rekli, uključujući i drvene brikete i pelet. Ali u tom članu nigde nemate reč uključujući kada su u pitanju druge robe.

Seče ko gde stigne. Prodaje ko gde stigne. Odeš, naručiš, hoćeš cepano, na 20 santimetara. Ma, drmajte vi glavom, prođite ibarskom magistralom, pa pitajte pošto košta dužni metar drveta. Pa, pitajte čovek da li je obračunao PDV. Znate, kada ćete da ga uhvatite. Pa, nikada. Što pišete ove stvari ovako koje nemaju veze.

zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima najpre narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljuje.Dame i gospodo narodni poslanici, upravo za dobro jutro, ja ću da skratim svoje izlaganje po ovom amandmanu. Hvala Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Ovim članom 9. vi ste zapravo predložili da se ukine refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.Ovo je s jedne strane loše, a s druge strane je problem. Vi ste najavili, naravno, da će umesto ove refundacije, koja je inače bila mnogo komplikovana, mnogi roditelji nisu ni ni uzeli ta sredstva zato što je trebalo toliko papira i toliko vremena da potroše i dobro je da ste shvatili da je to bila, izvinite, ali potpuna glupost.Ali, ne razumemo nešto drugo. Zašto se ne odvažite, od kad je donet zakon o PDV-u, mi srpski radikali pričamo o tome i zalažemo se za to, zašto se ne odvažite više i ne kažete da se hrana i oprema za bebe oslobađa poreza na dodatu vrednost? Zašto se to jedanput ne napiše u zakonu? I to je valjda jedino ispravno, jedino normalno, priča formiranja nekakvih saveta, populaciona politika, itd, a nešto od čega treba da se počne, vi nikako nećete da uradite. Još kažete da naš amandman kojim smo predložili brisanje ovog člana kojim ste ukinuli pravo na ovu refundaciju PDV-a, kažete da bi prihvatanje amandmana onemogućilo unapređenje pravnog sistema Republike Srbije.Sad ja vas pitam, gospodo ministri, da li to znači da je u ovom periodu, dok smo imali ovaj član koji smo mi želeli da brišemo, koji je još uvek deo zakona, da li to znači da ste vi na taj način, tim članom zapravo ugrozili koncept, kako kažete, unapređenja pravnog sistema Republike Srbije? Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. **Marko Đurišić** Naravno, ovo pokazuje odsustvo bilo kakvog jasnog plana za pomoć i podršku porodicama sa decom. Umesto da razmišlja i dođe u Skupštinu sa predlogom zakona o finansijskoj podršci sa decom i sa drugim zakonima koji će promeniti dramatičnu situaciju u Srbiji, Vlada najavljuje, srećom, da kažem, samo najavljuje, svoju meru, meru povratka PDV-a za hranu za bebe i bebi opremu, koju je uvela na velika na velika zvona, uz veliku pompu 2012. godine. I tada se nije obazirala na komentare da je to komplikovano, da neće ljudi moći da ostvare, da je previše administriranja, sve ove argumente koje sada ponavljaju zašto se to ukida.Mogli ukida.Mogli bi da prihvatimo ukidanje kada bi znali jasno koje su to druge mere koje slede. Ali, nažalost, mi samo u ovom zakonu imamo jednu rečenicu koja se ponavlja da će ovo stupiti na snagu kada se usvoji novi zakon o finansijskoj podršci sa decom, a sudbina tog zakona je tužna, zato što Vlada dve godine piše taj predlog zakona. Još uvek predlog ne postoji kao nacrt koji je upućen u javnu raspravu, daleko je od parlamenta, a bliže nam se izbori i bojim se da nećemo dočekati skoro, ukoliko budemo, naravno, slušali samo ovu Vladu, ovaj predlog zakona. Taj predlog zakona o finansijskoj podršci sa decom nije menjan od 2009. godine, a stanje se za to vreme dramatično pogoršalo. Nije bilo dobro ni ranije, ali je sada dramatično loše. I umesto da imamo neku konkretnu politiku, mi imamo samo najavu ovog. Umesto da imamo nadogradnju, da imamo nove mere, više nešto da uradimo,

ovaj amandman treba usvojiti, odnosno treba izbrisati ovaj član zakona. Sada ću vam objasniti zašto.Ovo je neverovatno da SNS ignoriše demografske probleme u Srbiji. Trideset osam hiljada nas je manje, ranije je bilo 35, evo sad smo još dobili taj dodatni negativni trend da nas je 38.000 svake godine manje. To je najveći problem koji ovo društvo ima.Ja mislim da mora da postoji konsenzus svih 250 poslanika u ovom parlamentu ako nam je stalo i do čega, a ja mislim da imamo sigurno zajednički taj konsenzus, da nema značajnijeg i većeg problema koji prevazilazi i ove poslanike i ove naše političke stranke i ovu aktuelnu Vladu i verovatno i sledećih nekoliko vlada.Mi moramo imati konsenzus da je demografski izazov i demografska zima sa kojom se Srbija suočava najveći problem koji imamo.Gledajte, refakcija PDV-a ovako definisana jeste bila komplikovana i mi smo je kritikovali. Međutim, vi ne nudite alternativu. A šta je problem? Na isti način, kao i sadašnje zakonsko rešenje, vi tretirate ovaj problem i kažete da će se urediti merama socijalne politike. Treba razgraničiti poresku politiku od socijalne politike. To nije,prvo, tačno. Mi treba da unapređujemo poresku administraciju i da uvodimo subjekte poreza. Ali, da ne ulazim u taj deo.Socijalna politika, gospodo draga, nije nešto čime treba da se unapređuje demografska zima, već populaciona politika. Mi moramo da merama populacione politike unapređujemo položaj svih porodica, bez obzira na socijalno poreklo. Kada ovo budu mere populacione politike, država stvara odgovoran okvir da krenemo da rešavamo problem demografske katastrofe Srbije.Zbog

Populaciona politika je nešto drugo, ali populistička politika, to smo sad imali priliku da vidimo.Znači, stalno se govori kako se ukida refakcija poreza na dodatu vrednost za bebi hranu, opremu itd. Ali, niko ne kaže kad se ukida. Kad se donese novi zakon.Još nešto. Po novom zakonu, sve porodice s decom dobijaće pomoć države, bez obzira na njihov socijalni i ekonomski status.(Srđan ja vas ne razumem. Vi kažete građanima – više nemate pravo na refakciju, bacite račune. Imaju pravo. Imaju pravo dokle god ne donesemo novi zakon. Tako piše u članu 14. Znači, ništa se ukida. Predviđeno je ukidanje, ali je uslovljeno novim zakonom. I kad novi zakon bude bio u primeni, tada nastupa ova okolnost. Ali, treba da pročitate ceo zakon. Najlakše je da kažete – eto, Vlada ništa ne valja, ne vodi nikakvu politiku itd.Ovde kaže jedan poslanik – 2009. godine je donet zakon, sada je situacija mnogo dramatičnija.

Ne možemo da se ponašamo tako što ćemo glavu da zabijemo u pesak i da se pravimo da se oko nas ništa ne dešava, da bismo mogli da pričamo svoju priču. Ja ne mogu čisto zarad političkih poena da prihvatim da neko hoće da napravi štetu svom narodu.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, hajdemo ispočetka.Nisam mislila da mešam moju struku i da vam objašnjavam korak po korak šta znači dečija hrana i u koju kategoriju namirnica spada. Spada u dijetetske namirnice. Uzmite Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica, pa ćete videti pod kategorijom dečije hrane šta se sve svrstava. Tu je moguća zloupotreba.Upravo zbog toga ne može da se ukine PDV na ove vrste namirnica.Sa druge strane, ako toliko brinete o populacionoj politici i zdravlju dece, zašto ne promovišete dojenje kao jedan od najboljih načina ishrane dece? U svakoj našoj ordinaciji, iako je zabranjeno, imate reklamne panoe raznoraznih inostranih proizvođača zamena za humano mleko. Zar to nije prekršaj?

bebi kašice i razne druge namirnice koje su namenjene, rekla sam, prvo novorođenčetu, odojčetu i maloj deci… Šta ćemo da radimo sa detetom koje ima 36 meseci i jedan dan? Objasnite mi? Ono neće imati pravo na povraćaj PDV, odnosno njegovi roditelji. To je neravnopravni položaj. To je diskriminacija. Hoćete uvoznu testeninu da lišimo PDV samo zato što se po kategorizaciji svrstava u dečiju hranu. Razmislite malo o tome. Proučite malo literaturu, pa onda pričajte o nečemu što je vrlo kompleksno.Treća stvar gde može doći do zloupotrebe je različita cena bebi opreme. Imate bebi opremu sa pristojnim cenama, sa umereno pristojnim i sa vrlo nepristojnim cenama. Različit je PDV u odnosu na osnovnu cenu proizvoda. Prema tome, neko će podići, ne znam, kupiti kolica od 1.500 evra i podići razliku PDV u toj vrednosti. Neko skromniji kupiće kolica od, recimo, 150 evra i podići će mnogo manji PDV. To ne želimo da se desi.Godine 2012, kada je promenjen ovaj zakon, i to je bila jedina mogućnost da koliko toliko izađemo u susret roditeljima, ovo pripada u domen socijalne politike i brizi o deci i o natalitetu. Da je to toliko bitno, nordijske zemlje bi imale ogromnu stopu prirodnog priraštaja, a ne negativnu stopu. Prema tome, nije samo to uzrok smanjenog nataliteta. Možemo da se nadgornjavamo do ujutru, kada je ovo pitanje. Nemate argument, nemate argument. Pročitajte pravilnik o dijetetskim namirnicama, pa ćete videti gde se svrstava dečija hrana, šta tu sve potpada i kakve zloupotrebe

član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić,

Član 10. stvara preduslove za prestanak mogućnosti refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Pošto ne vidimo jasnu alternativu u ovom predlogu zakona i koju to politiku drugačiju Vlada misli da vodi, mi smo predložili brisanje i ovog člana.Moram da se osvrnem na diskusiju koja koja nas je uputila na stručnu literaturu, da mi sad treba da proučimo neke dijetetske proizvode i slične stvari. Lepo je to, ali mislim da je za ovu raspravu sasvim dovoljno pogledati zakon i diskutovati o onome što piše u zakonu i onome što Vlada hoće da obriše. Vlada hoće da obriše tu jednu jedinu meru koja je govorila o pravu na povraćaj PDV za bebu starosti do dve godine. Znači, za bebu starosti do dve godine, i to kaže – u prvoj godini starosti do 40 hiljada dinara, u drugoj godini starosti za 30 hiljada dinara. Evo, kako ćemo sad, vi ste govorili ovde, poslanica je govorila o tome kao šta ćemo, kako ćemo da diskriminišemo bebu, odnosno sad već dete od starosti tri godine i jedan dan?

Mi imamo najavu brisanja ovoga, a nemamo najavu šta će da se uradi. Imamo najavu donošenja zakona, najava koja traje već dve godine i nema rešenja. Pozivam vas, ako ne znate kako, uzmite naš predlog Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. amandmanu, narodni poslanik Srđan Nogo, podnosilac amandmana. Izvolite. **Srđan Nogo** Opet, kao i prethodni amandman, ovaj član zakona stvara preduslov za ukidanje povraćaja PDV-a. Pazite, bio sam malo i ohrabren izlaganjem gospodina Arsića zato što sam pročitao u obrazloženju ovoga zakona da zakonodavac predviđa da nadomesti ovu meru merama socijalne politike, ali gospodin Arsić, verovatno znajući nešto što ja ne znam, možda je on video taj zakon koji niko ne da postoji, iskreno sam se ohrabrio zbog toga, jer verujem u tu mogućnost, s obzirom da je bitan član vladajuće većine rekao da će to biti mere populacione politike, a ne mere socijalne politike. Sa tim mogu da se složim i to mogu da opravdam.Međutim, posle njega, iz iste poslaničke grupe, narodna poslanica nas vraća na mere socijalne politike kada daje primer platežne moći neke porodice. Pazite, mi moramo da shvatimo da nema važnijeg problema od nataliteta. Slažem se. Gospodin Martinović je u petak pokazao zavidno poznavanje sajta Srpskog pokreta Dveri i naših aktivnosti kada je koristio naš sajt i našu kampanju protiv udžbenika o promociji seksualnog obrazovanja, pa i vas upućujem da vidite oko natalne politike sajt našeg pokreta i celokupnu našu angažovanost na tom pitanju, jer prosto porodica je vrlo bitna stvar kod nas.Znači, tu možete da dođete da pogledate, da se informišete kako mi predlažemo i kako se u svetu, celokupnom svetu, na koji se i vi pozivate veoma često, bore za porodične vrednosti. Ne možete stavljati to kao meru socijalne politike, već kao meru populacione politike. Bez obzira što Švedska i Norveška imaju te probleme, moramo da kažemo da ovde porodice teško žive i moramo da olakšamo ljudima koji žele da imaju decu i koji dobijaju decu, ali to ne sme da bude jedina mera i ne smemo da ignorišemo tu meru. Nije nikakav trošak za pronatalnu politiku veliki, s obzirom na probleme koje ima. Hajde da vidimo kako to da uradimo svi zajedno.

To je jedan sistem koji nema humanosti. To mora da se zna, jer se oporezuje potrošnja. Porez na dodatu vrednost se ne plaća za vazduh i za pojedine lokacije gde se šetate. Industrijski proizvodi, poljoprivredno prehrambeni proizvodi, sve je u sistemu PDV-a.Mislim da je dobro rešenje što u ovim izmenama ostaju i dalje neke povlastice, mogućnost povraćaja, što je netipično za sistem PDV-a. To mora da se kaže. Ako se ovo prelazno stanje završava tako da se vraćamo na klasičan sistem PDV-a, onda mora da se nađe neka alternativa, da li u toj socijalnoj politici ili, najispravnije, društvena briga o deci, gde se nadomeštava ovaj trošak i daje mnogo više, mnogo

Svi su u lancu potrošnje poreski obveznici. I tačka. Postoje dve te stope. Tačka. Ponavljam, možeš slobodno da dišem vazduh i da ne plaćaš PDV i nekim livadama da se šetaš koje nisu obuhvaćene. Drugo je sve obuhvaćeno sistemom PDV-a. Na sve se plaća PDV. Dobro je što ne narušavate neki sistem gde ste dali pravo na povraćaj… **Đorđe

populaciona politika je nešto što je prioritet naše Vlade. Idemo korak po korak, mislim u dobrom pravcu. Zakon, koji sledi, o finansijskoj podršci porodici sa decom, spada i u populacionu i u socijalnu politiku jedne države. To morate da shvatite. Znači, to je prvo i osnovno.Drugo, i osnovno.Drugo, ne znam na koji način vama drugačije da objasnim da sve ostaje isto dok se novi zakon ne donese. Vaši predstavnici sede u Odboru kojem ja rukovodim, to je Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Ovaj zakon će svakako doći na red i prvo će ići na Odbor. Prema tome, neka ga dobro iščitaju, neka stave svoje primedbe, pa ćemo onda razgovarati o nečemu što nam predstoji.Sada, ovo ja mislim da je najbolje rešenje bilo i 2012. kada smo izašli u susret porodicama koje planiraju decu, a ovo je drugi korak koji ja mislim da je još bolji.Prema bolji.Prema tome, dajete vremena da svi zajedno uradimo nešto dobro za naše porodice. Ali, kada je populaciona politika u pitanju, treba razmišljati i šta je sa onim mladim ljudima koji ne ostvaruju bračne zajednice, pa nam se granica rađanja pomerila sa 22 na 30 i 40 godina kod žena i muškaraca. Šta se dešava sa tim izgubljenim generacijama i gde su njihova deca koja su već sada trebala da budu u prvom, drugom, trećem ili četvrtom razredu osnovne škole? To je nažalost posledica pogubne politike koja je vođena od 1985. 1986. pa do 2012. godine. Hvala. član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodna poslanica (Ne.)Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li se neko javlja za reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Marjan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Radi efikasnijeg rada, dame i gospodo, ja ću odustati od obrazlaganja ovog amandmana. Hvala. Zahvaljujem.Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslaničkog kluba DS.Reč ima narodni

ukidanja refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ovako kako je predviđeno ovim zakonom, loša i zašto se mi protivimo tome.U članu 12. se govori da pravo na refundaciju PDV-a nabavljenih do dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, može se ostvariti itd. Ali, vi najavljujete Zakon o finansijskoj podršci sa decom, koji predviđa jednokratnu novčanu isplatu na ime kupovine samo opreme za bebe, a ova refundacija koja sada važi u zakonu je, kaže, refundacija PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe.Znači, vi već ukidate ceo ovaj jedan deo troškova koji su mogli da se povrate za plaćeni PDV za hranu za bebe i ostavljate samo opremu za bebe i onda će verovatno napraviti se neka računica i ispatiti, ali samo za opremu za bebe, a ne za hranu za bebe i umesto da prihvatite amandman da se smanji stopa poreza na hranu za bebe, neka napravi napor Poreska uprava i definiše šta je to po ne znam kom pravilniku, ne, neće Poreska uprava ničim da se opterećuje. Videćemo kasnije u Zakonu o Poreskoj upravi kako to Poreska uprava misli da radi.Vi radi.Vi ovde najavljujete ukidanje mogućnosti povraćaja PDV za hranu za bebe i to stoji u ovom zakonu. Pročitajte ga pažljivo. Pa, ista rasprava koju vodimo vezano za poslednja tri amandmana. Opet, pohvalio bih, mislim da smo približili stavove u usmenom izlaganju predstavnice SNS koja je poslednji put govorila.Međutim, vi morate da shvatite da mi reagujemo na osnovu onoga što piše i kada pročitamo obrazloženje zakona, kada pročitamo vaše namere, imamo razloga za zabrinutost.Prethodni govornik je citirao šta vi planira. Vi planirate jednokratnu isplatu novčanih sredstava po tom zakonu. Molim vas, Molim vas, ja vam kažem šta piše u zakonu i u obrazloženju i to je razlog za zabrinutost, a pri tom u ovom trenutku nemamo taj vap Predlog zakona, već samo imamo da se pozivate na mere socijalne politike i smatramo da je to loše, ali ako ste spremni za jedan dijalog i za jednu konstruktivnu raspravu, jer ja mislim da ovo pitanje prevazilazi pitanje naših političkih razlika i razlika ko kojoj stranci pripada, ja to mogu da pozdravim, ali je na vama ta inicijativa jer vi vršite vlast i vi ste vladajuća većina. To nije do nas.Sa naše strane imate pruženu ruku, ali na osnovu onoga što možemo da pročitamo mi imamo razloga za zabrinutost.Vi ste otvorili neke teme koje takođe mora taj budući zakon o podršci porodici, mislim da nam to pre svega treba, da otvori i zašto se odlaže rađanje i zašto nedovoljan broj žena doji i zašto imamo veliki broj razvoda, odnosno zašto brak traje samo 13,5 godinu u proseku u Srbiji i ogromne statističke probleme koji utiču na naše porodice.Ja ću vam dostaviti indeks kvaliteta porodičnog života koji je uradio Luka Volante, čovek koji je održao pozdravni govor kada je SNS dobila status posmatrača u pre nekoliko godina. Taj čovek je uradio indeks kvaliteta porodičnog života u 44 zemlje. Mi smo tu na začelju. To su ozbiljni problemi i vi ih snosite. Već pet godina vladate Srbijom, vi snosite odgovornost. Po amandmanu reč ima narodna poslanica Vesna Rakonjac. Izvolite. **Vesna Rakonjac** Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege, stvarno više ne znam kako da vam objasnim da roditelji neće biti oštećeni.

nego kupovinu opreme za bebe, komplet. To je mnogo više nego povraćaj PDV. To je jedna stvar. Prvo to.Drugo, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom planira se određena novčana sredstva koja će porodice sa decom dobijati u kontinuitetu. Prema tome, tu ide i nadoknada za dečiju hranu i sve ono što je potrebno za rast, razvoj normalan dece školskog, predškolskog i dalje uzrasta do njihovog punoletstva. To morate da shvatite.Videćemo kakav će zakon biti. Kada Kada dobijemo zakon onda predložite amandmane na ono što vam se ne sviđa, pa ćemo onda razgovarati o tome. Ovako možemo da pričamo do sutra. Bitno je da roditelji u ovom trenutku neće biti oštećeni kao što su 2001. godine bile oštećene sve majke sa rođenim trećim, četvrtim i petim detetom jer im je trajno ukinut dečiji dodatak zarad jednokratne pomoći. Tada se niste setili da se bunite. Tada se niste setili da se bunite i da se toliko brinete. To je prošlo onako glat.Zašto

da promovišemo dojenje kao jedan od najboljih načina ishrane dece, a ne da promovišemo raznorazne zamene i mlečne formule. Trebamo da naučimo naše majke da spremaju domaće kašice kod kuće. Tako se hrane bebe najpravilnije, a ne instant, pa da se brinemo da li ima pesticida ili nema pesticida. A kad smo kod toga, jedne su norme za količinu pesticida u sirovini, a druga je norma mnogo strožija u dečijoj hrani, i tu je došlo do raskoraka koji smo imali u prethodnom periodu. I nikog ne možemo da optužimo – svi su radili po pravilima.Znači, jedni su kriterijumi za količinu pesticida u voću i povrću za ljudsku ishranu, a drugi, mnogo strožiji, su u dečijoj hrani. Onaj čovek nije mogao da sanja da mora da uzme namirnice sa mnogo nižim vrednostima. Prema tome, to su opasnosti koje vrebaju i mlade roditelje i mlade majke.Treba da promovišemo zdravu, pravilnu ishranu, a ne deci da dajemo instant hranu. hranu. Treba da budemo majke i da pripremimo to u svom domaćinstvu, da bude oplemenjeno i ljubavlju i svim onim što je potrebno za dete. Tako ćemo razvijati pozitivne navike kod deteta u ishrani. Tako ćemo izbeći gojaznost. Tako ćemo naučiti decu da konzumiraju voće, a ne voćne sokove, povrće a ne instant kašice. Ali, treba da se prihvate majke varjače i da spreme tu dečiju hranu. E, to je ono što mi treba da promovišemo na svakom koraku. Hvala.

To je pitanje pre svega za vas, a ne za mene.Dalje, sve što ste rekli, nigde ne piše. Znači, nigde ne piše to u ovome predlogu. Kako ja da znam šta je vama u glavi? Ja zaista nisam vidovit. Pričam samo na osnovu onoga što piše, na osnovu onoga što ste nam analogno dostavili. Da li to negde digitalno u vašim glavama ima, ja to ne znam. Ali, pričam na osnovu dokumentacije, na osnovu zakona i na osnovu vaših obrazloženja. Molim vas lepo, shvatite to.Sve se ja slažem vas lepo, shvatite to.Sve se ja slažem što vi pričate, ali, prvi korak jeste da ljudi u Srbiji nemaju da prežive. Nemaju da prežive i mi moramo znatno da pomognemo sve porodice u Srbiji, naročito one koji imaju malu decu i koji žele da imaju malu decu. Ovde se vrlo teško živi. I mnoge majke bi mnogo više vremena posvećivale svojoj deci, i treba da posvećuju, to su dobre žene i bore se za decu, ali, znate u kakvim uslovima rade, ako uopšte imaju posao – u robovskim uslovima. Nemojte da se pravimo naivni. Ovde žene koje rade u Skupštini, zamislite kako rade, 20 sati bez prestanka, kad će da idu kući? Što o tome ne mislite?Kako mi da verujemo ovoj Vladi kada ona promoviše gej paradu a ne promoviše porodične vrednosti? **Đorđe Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Vesna Rakonjac. Izvolite. **Vesna Rakonjac** Po meni, najmanje možete da mi spočitavate. Godine 2001. sam rodila treće dete i ja sam jedna od tih majki koja je ostala bez dodatka za treće dete. Znači, 90-ih godina, koje su bile sumanute godine, rađala sam prvo, drugo i 2001. godine treće dete. Za sve to vreme završila sam fakultet, specijalizaciju i užu specijalizaciju. Znači, majka, ako želi, ona i može. Prema tome, meni najmanje možete da spočitavate o tome.Šta je nama u glavi, mi to i prezentujemo. Zato vam i kažemo – imajte poverenja. A to što piše, pročitajte konačno do kraja. U Srbiji se uvek teško živelo. U Srbiji su uvek porodice teško živele. Prema tome, jasno i glasno piše – neće biti ukinuta nadoknada odnosno povraćaj PDV-a dok ne stupi novi zakon na snagu. Prihvatite to već jednom. Znači, u Srbiji se teško živelo, živi se teško i danas, ali živeće se bolje sa Srpskom naprednom strankom i ovom Vladom.

i otprilike provejava da se smanje uplate u budžet, ali da se povećaju isplate, da se emituju prava, ali bez obaveza. Ta čudesna alhemija u ove rane jutarnje sate me podstakla na to da kažem da taj deo opozicije, svaka čast ovom kreativnom delu, ali ovaj kreirani deo, spolja kreirani deo opozicije, nije u pravu. Hvala. član 12. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastani deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 13. Amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanik Marijan Rističević, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. U članu 13. govorite o članu 38, gde 2017. godinu zamenjujete 2018. godinom. Znači, opet produženje roka. Ali, ovde je interesantno iz kojih razloga. Lepo ja rekoh – previše sati da se vi ponašate kao da se igrate predloga zakona ili onog kako mali Perica zamišlja Vladu.Vi ovde govorite o obrascu koji je, kao na osnovu podzakonskog akta uređen poseban obrazac pregleda obračuna PDV-a, obrazac PO PDV i šta on sadrži, nije važno, uglavnom, tražite produženje na godinu dana ove odredbe, zato što želite da se, kako kažete – odložiti početak podnošenja pregleda, tj. produžiti period za pripremu obveznika PDV-a i u okviru tog perioda preispitati sadržinu obrasca.Dakle, vi ste doneli obrazac na osnovu podzakonskog akta i vi sad stavljate taj obrazac u opticaj da vežbate malo, da vidite, ne razumemo zaista šta? Šta to treba da se preispita? Valjda ste vodili računa da prvo podzakonski akt bude u skladu sa zakonom, pa onda iz tog podzakonskog akta da dođe dođe obrazac koji je opet u skladu s tim i šta vi sad ima da proveravate još godinu dana, da preispitujete sadržinu obrasca? Jeste li vi donosili taj obrazac ili vam ga neko donosio, pa ga sada preispitujete?

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja uporno do poslednjeg amandmana ću makar u skraćenoj verziji pokušavati to da obrazložim, za razliku od ovih, gospodina Radulovića, gospodina Živkovića, mog kolege poljoprivrednika, koji, izgleda, imaju preča posla i ne brane svoje amandmane, mora da DŽordž Soroš ima neku zabavu. Hvala. Miladin Ševarlić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč

gde ste rekli da će odredbe člana 9. ovog zakona, a to je PDV na bebi opremu i na hranu, primenjivaće se od dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji im se uređuje jednokratna isplata itd.Ovo je zaista neverovatno da vi u zakonu pišete da će se neka odredba primenjivati do primene zakona koji još nije i video Narodnu skupštinu. Ne znamo da li je Vladu. LJudi moji, pa šta vi radite? Šta vi radite da pišete da će se primenjivati, do kada? Niti znate da li će se ovaj zakon ovako zvati, šta će on sadržati, da li će biti ikada donet. Ovo ne mogu da verujem, još ste rekli da naš amandman ne prihvatate zato što su ovim zakonom određeni optimalni rokovi.Šta je to optimalno i koji je to uopšte rok ako se kaže ovo će se primenjivati do nečega što uopšte ne postoji. Još tražite od nas da vam verujemo. Da verujemo na reč da ćete vi doneti neki zakon.Kada god neko iz Vlade Aleksandra Vučića kaže – treba da nam verujete, ja se setim Vučićevih izjava da niko neće smanjivati penzionerima penziju. penzionerima penziju. Celu kampanju je to pričao, kako se dočepao vlasti prvi posao koji mu je bio je otimanje dela penzije. Takvoj Vladi da verujemo da će nekada doneti zakon, ali pravno ima podnosilac amandmana narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Vidite, toliko pominjano poverenje. Vi treba da verujete vladajućoj većini. To smo čuli iz usta poslanika vladajuće većine,

Primenjivaće se zakon dok se ne donese neki zakon koji će se ko zna kada doneti, jer nije još ni prošao Vladu i ne znamo sadržinu tog zakona, ali treba da verujemo da će to biti dobar zakon. Zaista neverovatno. Kako možemo da imamo poverenje. Samo na osnovu činjenica odnosno na osnovu onoga što ste izgovorili u Skupštini ne možemo da vas smatramo ozbiljnim, a kamo li da imamo poverenje.Drugo, možemo da se držimo jedino onoga što ovde piše, a ovde ništa od toga što vi kažete ne piše. Ovde piše jednokratna isplata, to je jedina stvar. Moram da se držim onoga što je napisano u samom obrazloženju ovog zakona. Voleo bih da imam nešto crno na belo na papiru, jer shvatite, pisana stvar to je ono što je relevantno. Vi još niste to usvojili ni na Vladi, niti smo mi videli to kako izgleda negde u javnosti, niti je to ušlo u Skupštinu. Kako možemo da pričamo onda o zakonu?Vi da se pozivate verujte SNS, kako da verujemo? Ja bih voleo i ponavljam ovo nadilazi i Dveri i ovaj saziv parlamenta i mene lično i sve nas ovde lično i samu ovu Vladu, to je iznad politike i iznad naših međusobnih sukobljavanja.Međutim, sve ono što vi radite je zabrinjavajuće. Znate, mere pomoći porodici su daleko i široko obuhvaćene. Martinović prati naš sajt, on može o tome da priča. Evo, imamo procenitelje nepokretnosti pa banke izbacuju ljude, porodice iz domova. Mi donosimo zakon da olakša bankama i tu je porodica i porodična politika, shvatite. Nemate predstavu šta znači porodica. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, mislim da je jako važno istaći jednu stvar. Da je zakon o finansijskojpodršci bio na Vladi upućen prema Skupštini u prethodnom sazivu i onda je zbog izbora taj zakon bio vraćen. Jednostavno to je takva procedura da svaki put kada se raspišu izbori svi zakoni koji su u proceduri se vrate.Samo

Taj zakon bi trebao u prvoj polovini 2017. godine da bude ponovo u proceduri. Danas ga nema, ali je bilo rečeno da ga nije ni bilo. ni bilo. U ovom trenutku ga nema u proceduri, ali je bio u proceduri.Još jedna važna stvar. Ako od instrumenata koji se odnose na jednokratnu podršku ne bude bio u tom zakonu nastavljen, potpuno da egzistira ova postojeća formulacija, do trenutka dok se ne usvoji. Ako ne bude bilo jednokratne pomoći i dalje se nastavlja ova ova ista situacija kakva je u prethodnih nekoliko godina i tu nema apsolutno ni jedne dileme.

Građani Srbije veruju Vladi Aleksandra Vučića i SNS. To su pokazali na izborima, procentualno deset puta više nego vama.Prema tome, mi verujemo narodu, narod nama i odlično se slažemo. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko Mi smo tražili brisanje stava 2. o kome se i do sada najviše govorilo upravo što je potpuno nepotreban po našem mišljenju, jer govori isto ono što govori i član 12. A to je, to smo više puta ovde čuli, kako će se refundacija prava na povraćaj PDV za hranu i bebi opremu moći da se ostvari do donošenja novog zakona.Onda čak slušamo komentare kako evo mi ne znamo šta piše u tom zakonu, tamo piše ovako ili onako. Ne znamo zato što nije taj zakon bio u Skupštinu ovde ministre Nedimoviću. Ne znam odakle vama informacija, jer vi niste bili u prošlom sazivu ministar, niste bili ni poslanik, nije taj zakon ovde došao.Možda ga je Vlada poslala treće, šestog, ne znam ni ja kog marta, pre nego što je Skupština raspuštena. Možda tada u tom trenutku sasvim sigurno niko nije mogao da vidi. Ali, ako je zakon bio napisan, mislim da ste onda nama dužni objašnjenje od 11. avgusta kada je formirana ova Vlada, do danas 28. decembra ujutru, šta je to vas sprečilo da ponovo isti taj zakon koji je Vlada već usvojila, prošla raspravu i sve to, znači četiri i po meseca, šta vas je sprečavalo da ga pošaljete u parlament? Zajedno sa ovim zakonom ovde, pa da vodimo neku kompetentnu diskusiju, možda da glasamo za taj zakon.Tražimo ovde četiri meseca da se donese zakon i Vlada kaže nije rekla to što ste vi rekli. Rekla je – sada ćemo da formiramo novu radnu grupu, pa ponovo da radimo novi zakon. Imam odgovor od ministarstva, od ministra Vulina. Imam odgovor i to je istina, a

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, porodice sa decom zaslužuju zaštitu države da ih država štiti kao što građani štite svoju državu i treba da je štiti.Ovi poreski zakoni, Zakon o akcizama služi za to da i naši najstariji koji se ovde najčešće spominju imaju pravo na dostojanstvenu starost. Oni zaslužuju sledeće. Zaslužuju veće penzije, ali da se do njih dođe većom proizvodnjom i generacijskom solidarnošću u toj većoj proizvodnji. Penzije se proizvode.Veće penzije svi zajedno moramo da proizvedemo. Naši najstariji Naši najstariji nisu zaslužili da penzije primaju po receptu malog Pernara iz Čačka, naštampanim novcem koji bi poslao u redove za ulje, brašno, mleko i koji bi penzije sveo na dva evra. Hvala. Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Milan Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Pa da, ovo je član koji kaže da zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine. S obzirom na sve ove amandmane koje smo podneli na prethodne članove, ovo je potpuno logično. Zašto? Zato što smatramo da nije bilo razloga za promenu ovog zakona, a pogotovo ne na ovakav način kako ste vi predložili.Samo da vam skrenem pažnju na jedan detalj. očigledno radite ovo sve po nalogu iz EU, jer tamo se otvaraju neka poglavlja, pa vas upozoravaju prema tim poglavljima šta treba to da se radi. Onda vi nekritički idete u te promene, a ovde kada naiđe neka ozbiljna argumentacija zašto se nešto radi ili ne treba da se radi, imamo otprilike taj odgovor - direktiva EU, proces integracije i nešto što liči na to.Ja to.Ja moram samo da vam skrenem pažnju, vi ste u obrazloženju ovog Predloga zakona napisali jednu rečenicu gde postoji, kažete, opasnost od dvostrukog oporezivanja. Opasnost dvostrukog oporezivanje ili izbegavanje dvostrukog oporezivanja postoji samo kad je u pitanju porez na dobit pravnog lica i eventualno kod poreza na imovinu. Kod PDV-a ne postoji ta kategorija. Znači, taj termin ne postoji. Jer, ako bi se desilo da je za jednu istu uslugu na dva mesta plaćen PDV, onda postoji povraćaj na domicijalnoj teritoriji. Ali, vi ste iskoristili i to floskulu, računajući da ljudi ne znaju o čemu se radi,

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, član 163. stav 4. Poslovnika.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na 10. reda.Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Pisanim putem amandman na član 26. povukli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, i mr Marko Milenković.Primili ste izveštaje je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševrlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Ovaj uvodni član je vrlo važan, jer pokazuje arhitekturu zašto se ovo menja. Ovo se opet menja zbog nečega, a ja moram da vam skrenem pažnju i kad su se donosili ovi propisi ja sam tada upozoravao predlagača zakona u to vreme kakvi će problemi biti ako se prave dupli poreski organi i koje sve posledice mogu da budu. I tad me nisu slušali, a znam da me i danas vi ne slušate, ali da vam samo skrenem pažnju, vama iz Ministarstva koji ipak nešto i znate. Ova kategorija koju vi koristite u zakonu, a to je izvorni javni prihod jedinice lokalne samouprave, taj termin ne postoji. Zašto ne postoji? Zato što vi ne znate da postoji Zakon o finansiranju lokalne samouprave. On kaže ovako – izvorni ovo sve što radite je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Izvorni prihod je nešto što pripada jedinici lokalne samouprave. Ona je slobodna i da odredi, slobodna je i da naplati. Ne može da bude drugostepeni organ neka komisija pri Ministarstvu finansija.

Ovom promenom, gde drugostepeni postupak iz područnih jedinica vraćate navodno u Ministarstvo finansija, napravićete još veću štetu. član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS i narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Radi se zapravo o članu 3. koji se menja članom 2. koji smo mi želeli da brišemo, a član 3. kaže da, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.Mi i da nismo bili mišljenja da treba predložiti brisanje svih predloženih članova, svakako bismo predložili brisanje ovog člana, zato što nema potrebe i jedanput sam ovde raspravljala već o supstidijarnoj primeni Zakona o opštem upravnom postupku i prosto je nepotrebno da se u nekom drugom zakonu kaže da će se primenjivati te odredbe koje su, naravno, obavezujuće.Vi ne prihvatate naš amandman, zato što kažete da se navedenom izmenom vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je počeo da se primenjuje 30. aprila 2016. godine. Ako je ovo zaista razlog zbog čega tražite ove izmene, onda pitanje koje smo već postavljali kada su neki drugi predlozi zakona bili u pitanju – šta ste radili od 30. aprila 2016. do danas? Da li je u tom periodu postojao pravni vakum? Da li je nadležni državni organ mogao išta da radi u tom periodu?Dakle, ako nije ovo što pitam da li je, onda je ovo nepotrebno. Ako insistirate na ovome, onda znači da je država bila u problemu da pola godine nisu mogle funkcionisati određene službe, zato što nije bio upodobljen ovaj član 3. kojim to sada radite.

narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i narodni poslanik Marijan Rističević.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Ja jedva nađoh, gledajući ovaj član 11. koji se menja članom 3, šta je šta je to promenjeno, kad ono već u prvom redu - poreska uprava u okviru poslova državne uprave vodi prvostepeni, pa ste onda precrtali - i drugostepeni poreski postupak. To je suština promene ovog člana.Mi mislimo i govorili smo i u načelnoj raspravi o tome da to ne bi bilo potrebno čak i da nismo mislili, opet ponavljam, da nam ne treba ovaj zakon. Vi kažete da naš amandman ne bi mogao biti prihvaćen zato što umesto dosadašnjeg drugostepenog poreskog organa obrazovanog pri poreskoj upravi, ta drugostepena nadležnost, nadležnost drugostepenog organa propisuje se Ministarstvu finansija kao nezavisnom organu za rešavanje u drugom stepenu u poreskom postupku.Izvinite, ko garantuje i u odnosu na koga je Ministarstvo finansija nezavisno, a u odnosu na koga je poreska uprava bila zavisna. I, opet pitanje da li ste vi trpeli da se radi nešto nezakonito, jer ovo što nam sada objašnjavate pokazujete zapravo da niste radili u skladu sa zakonom, da niste imali nezavisan organ koji je radio kao drugostepeni organ. Onda moramo da se pitamo kako je moguće da je Vujović danas ministar, ako vi sada otkrivate da je u okviru Ministarstva i poreskoj upravi da je rađeno nešto što nije u skladu sa zakonom. Ako nisam u pravu za ovo što sam rekla, onda je izmena ovog zakona i ovog člana, apsolutno nepotrebna i suvišna. Zahvaljujem.Dame i gospodo, s obzirom da je kasno, bolje reći da je rano, ja ću dati moj doprinos i skratiti ovo obrazloženje Zahvaljujem.Reč ima podnosilac amandmana poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Zaista se postavlja pitanje kroz ceo zakon se provejava ta devolutivnost. Znači, da se kao drugostepeni organ više ne uzima poreska uprava već Ministarstvo finansija.Kažem, vrlo je zanimljivo kaže Ministarstvo finansija kao nezavisni organ, drugostepeni organ. Kako je to moguće, kada je poreska uprava organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Vrlo je to diskutabilno i zanimljivo. Znači, čemu ta zakonska izmena. Ne vidim da je na neki način bilo kome dodatno zaštićeno pravo, zato što je drugostepeni organ Ministarstva finansija. Moglo je da ostane i onako kako je do sada

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.Dame i gospodo narodni poslanici, kada neko kaže da je to Zakon o o poreskom postupku i poreskoj administraciji, svi pomisle da je to zakon koji reguliše porez. Nije, ovo je običan upravni zakon koji reguliše naplatu poreza. Ništa više. objašnjavaš?)Da. Objašnjavam, jer sam čuo i neke stvari koje baš nešto i ne shvatam, pa zato hoću i ja nešto da raščistim.Da li poreska uprava treba da rešava u drugostepenom protiv rešenja svojih organizacionih jedinica? Ja mislim da ne. Zato što organizacione jedinice rade na osnovu stava i mišljenja republičke poreske

Zadiranje u nezavisnost i samostalnost lokalne samouprave, vrlo diskutabilno pitanje. Postoje izvorni prihodi. Slažem se. Visinu i način oporezivanja po jedinicama lokalne samouprave, određeni su Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, ali da bi to ostvarila lokalna samouprava ona mora da primenjuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.E, sada zamislite da recimo, jedna lokalna samouprava drugačije tumači zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od komšijske lokalne samouprave. Jel, to jedinstvo pravnih propisa i pravnih akata u Republici Srbiji. Jeste po zakonu u sprovođenju nije, a isti se zakon primenjuje i za republičke organe, odnosno za naplatu republičkih poreza i lokalnih poreza na teritoriji Republike Srbije. Samo lokalne samouprave imaju tu slobodu da u okvirima zakona koji im je odredila Republika određuju poreske stope, odnosno visinu poreza koji će da naplaćuju.Pa, koji će da naplaćuju.Pa, dobro, znači, neko želi, evo, ja ću da dam jedan klasičan primer zbog nedostatka Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Da je neki pravni subjekta bio predmet privatizacije, da je pre privatizacije bio zakon kojim se regulisalo povezivanje radnog staža, donet je, čini mi se 2002, 2003. godine, da je to preduzeće na vreme prijavilo dugovanje koje ima prema penzionom fondu i Fondu zdravstven zaštite, da je Republika uplatila iz budžeta na račun fonda, ali poreska uprava ne kontroliše tu partiju na računu fonda i tereti to isto preduzeće kao da mu duguje porez.Tako

narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, zajedno narodni poslanici DS i narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč